I konačno za danas predviđena zadnja točka dnevnog reda, to je 8. Prijedlog zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, s konačnim prijedlogom zakona,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 Molim predstavnika predlagatelja da obrazloži prijedlog. Izvolite. Gospodin Boris Lalovac, zamjenik ministra financija, izvolite. A pardon, povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Nisam se javio do ove točke iako smatram da i vi i svi mi kršimo odredbu članka 109. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Ivan (HDZ)** 109. Sad ću ga citirati. Dakle, Vlada određuje člana Vlada, državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika iz središnjeg ureda u državnom uredu za svog predstavnika u Saboru povodom rasprave o prijedlogu zakona i drugih akata. Dakle, ja ne želim biti ni maliciozan ni reći da ne bi o tome… …/Upadica se ne razumije./… Ne, ne, državni tajnik, a ovo su zamjenici ministra, to je velika razlika. Dakle u trenutku kad smo mijenjali ustroj državnih tijela smo trebali izmijeniti i Poslovnik. Zašto to govorim, govorim iz razloga što u prethodnom sazivu ako slučajno nije bio ministar ili državni tajnik onda se drugima nije dalo govoriti. Ako ćemo se držati Poslovnika onda državni tajnik nije zamjenik ministra jer ako je državni tajnik zamjenik ministra onda nismo trebali mijenjati niti odluku o ustroju hrvatske Vlade. Pa prema tome, dakle ne želeći bilo kome reći da nema pravo govoriti u ime Vlade, možda da razmislimo za sljedeći tjedan kad se nastavlja parlamentarno zasjedanje da se ovo izmijeni i da se točno definira da li, s obzirom da sad postoje pomoćnici ministra, tko je taj temeljem članka 109. izmijenjenog Poslovnika tko može predstavlja Vladu na ovim tijelima. Ne možete me nikako uvjeriti da državni tajnik i zamjenik ministra su jedno te isto jer državni tajnik ne postoji više. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Mogu vas uvjeriti sa jednom vrlo jednostavnom činjenicom, a to je da zamjenik ministra mijenja ministra kad je spriječen ili odsutan, a on je ovdje. Dakle to što ste vi sada rekli kad bi se tumačilo strogo restriktivno, ali vi dobro znate da to nije tako nego da pravnici tumače onako kako svrhovito je, a to je onako kako sam ja sada kazao. Izvolite ponovno za povredu Poslovnika, gospodin zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Ja nisam pravnik, vi ste pravnik, ali ovdje piše ipak nešto drugo. Vlada određuje…

Sami ste rekli da niste pravnik, a ja dobro znam što sam rekao, a to ćete provjerit u drugim aktima. Postoje i zakoni o tome pa pogledajte si Zakon o Vladi i neke druge zakone koji to reguliraju. Izvolite, gospodine zamjeniče ministre, gospodin Lalovac imate riječ. **Lalovac, Boris** Dobar dan. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo saborski zastupnici. Predloženim Zakonom o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama predmet plaćanja naknade su usluge kratke tekstualne poruke SMS te usluge prijenosa slike, govora i zvuka porukom MMS i govorne usluge. ovo je Prijedlog zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, predložen je stoga što je 1. siječnja 2012.godine prestao važiti Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama što bi dovelo do smanjenja sredstava u državnom proračunu za 2012. godinu. Prijedlog zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama predstavlja jednu od važnih mjera za povećanje prihoda državnog proračuna, odnosno postizanja značajnijeg fiskalnog učinka koji će osigurati redoviti priljev sredstava u državni proračun, a ne bi trebalo imati utjecaj na standard stanovništva obzirom da se ne radi o kategoriji potrošnje koja služi za osnovne životne potrebe i ne ugrožava osobe sa značajnijim nižim primanjima. Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji je prestao važiti 1. siječnja 2012. godine u vrijeme donošenja predstavljao je jednu od antirecesijskih mjera čijim je uvođenjem utjecao na povećavanje prihoda državnog proračuna. Znači postignut je značajniji fiskalni učinak.

Dobili ste amandmane na klupe još prije dva dana. li predstavnici radnih tijela koji su raspravljali ovu materiju, dakle Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista prijavio se gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kada je ovaj zakon javno bio najavljivan, a prije sjednice Vlade jedan od članova Vlade obrazložio je nastavak postojanja ovog poreza kao svojevrsni kazneni porez jer pružatelji usluga mobilne telefonije rečeno je ne investiraju dovoljno ili onoliko koliko se od njih očekivalo ni u daljnji razvoj tehnologije, telefonije, a posebice brzog interneta. Točno je da ovaj zakon neće ili ne bi smio utjecati na cijenu usluga, da ovaj porez od 6% nikome ne smije biti opravdanje za eventualno povećanje cijena tako da praktički on u kontinuitetu se nastavlja primjenjivati. Međutim, koristim raspravu da upozorim na dvije stvari koje su direktno vezane i na ovaj zakon ali i odnos države spram jedne takve značajne u financijskom smislu gospodarske djelatnosti. Direktor jedne od tvrtki koja podliježe plaćanju poreza ovog zakona prije nekoliko dana najavio je otpuštanje ako se ne varam negdje oko 600 zaposlenika. Ta tvrtka slučajno ima ugovor i pruža usluge mobilne i fiksne telefonije i Internet usluge 99% države. Ja nikada nisam vidio ni jedan natječaj, a nekoliko puta sam tražio da mi pokažu kada je bio raspisan natječaj i po kojem natječaju je HT, T-Com, Deutsche Telecom ne znam kako ih nazvati dobio posao, ali da gotovo sve državne institucije i svi oni koji se financiraju iz državnog proračuna koriste usluge baš tog operatera. I sad, da je u Njemačkoj prvi čovjek Deutsche Telecoma najavio otprilike 6000 otkaza, a to je ekvivalent najave u Hrvatskoj ja vjerujem da bi on bio istog dana pozvan u Vladu i da bi ga netko pitao dobro što to radite. Da li je u Hrvatskoj taj čovjek bio pozvan na razgovor u Vladu ja ne znam. Da li je taj ili ti ugovori po kojima upravo oni pružaju usluge i mobilne i fiksne telefonije i interneta mene to još uvijek zanima. Međutim, to nije sve. Svi davatelji tih usluga preko 60% zaposlenih, odnosno onih koji kod njih rade nisu u radnom odnosu, nego koriste usluge Agencije za iznajmljivanje radnika. Kakvi su uvjeti, kakve su plaće i zašto se to radi? Kako je moguće da jedna takva unosna djelatnost pribjegava korištenje takvih usluga, a tajna je u tome da se na taj način izbjegavaju poštivanje kolektivni ugovori koji su potpisani za tu djelatnost ili u tim tvrtkama jer se oni odnose samo na zaposlene ali ne i na one koji kod njih i za njih rade ali su u radnom odnosu sa agencijama. Ta socijalna nesigurnost, radna nesigurnost tih ljudi kojih nije malo, a posebice u djelatnosti za koje smo rekli da ostvaruje solidne profite, a nedovoljno ulaže trebale bi biti predmet posebnog interesa i Državnog inspektorata i Porezne uprave i takav način odnosa naročito u trenucima kada svi pozivamo na to da podjednako moramo snositi teret krize iz T-Coma ili HT-a najavljivati otpuštanje tolikog tolikog broja ljudi, a tajeći ili skrivajući, praveći se da ne znaju, da imaju svojevrsni monopol kad je država u pitanju nije korektno niti je pak korektno od države da prešuti i ne reagira na vrijeme. S obzirom da se ne radi, dakle o porezu koji bi mogao ili smio biti bilo kakav izgovor za povećanje cijena a ostvaruje negdje oko 300 milijuna kuna godišnje ili ovog prihoda za državni proračun mi ćemo podržati donošenje ovog zakona ali ćemo isto tako naći načina i mehanizme da odgovorna i nadležna tijela državne vlasti prisilimo da se uđe u taj sektor i dobije niz odgovora na pitanja koja cijelo vrijeme muče, a posebice to je taj status ljudi koji za njih rade, a zapravo su iznajmljeni od različitih agencija. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolege zastupnici. Pa evo jedan od prvih zakonskih prijedloga koji se nalazi pred ovim sazivom a za kojeg se može reći da je iz područja ekonomije jest uvođenje novog poreza. Puno je rasprava i puno je riječi i u ovoj sabornici od predstavnika nove Vlade uključujući i predsjednika Vlade izrečeno o tome kako je oporavak gospodarstva, gospodarski rast, oporavak investicija prvi cilj. I to je sasvim razumljivo i to je sasvim jasno i tako treba biti. I mislim da svi tome težimo. Međutim, jedna od prvih ekonomskih mjera koja se predlaže, a za koju se valjda pretpostavlja da je sukladna tome cilju jest uvođenje novog poreza. Nije uvođenje novih poreza sukladno gospodarskom rastu, oporavku i rastu investicija. Upravo suprotno. Novi će porez, posebno porez koji se uvodi u obliku poreza na prihod spriječiti investicije i to u jednoj od rijetkih grana koja ima investicijskog kapaciteta, koja ima potrebu za investiranjem i čije investiranje ima snažne učinke na ostale sektore kroz jačanje sposobnosti komunikacija i u krajnjoj konačnici i njihovo pojeftinjenje. Stoga držim da uvođenje novoga poreza, nametanje novoga poreza u zemlji u kojoj je je potreban sav skup mjera da se gospodarski rast ubrza jest duboko ekonomski štetno. Posebno je držim ekonomski štetno način na koji se uvodi ovaj porez. Uvodi se kao porez na prihod. Predstavnik Vlade jest govorio da je razlog za uvođenje ovoga poreza posebno fiskalni. Ako je tome tako moguće je prihvatiti to obrazloženje. Ali ako je razlog fiskalni, onda bismo očekivali da se sve fiskalne mjere i mjere koje se tiču prihoda državnog proračuna i predlože kao jedan jedinstveni paket u okviru predlaganja novog proračuna. Novog proračuna još naravno nema, ali postoji novi porez. Ne možemo stoga niti ocijeniti kako i na koji način se on uklapa u fiskalni kapacitet i fiskalne potrebe proračuna. ono što je pri tome bitno, bitno je da učinci ovoga poreza jesu takvi da onemogućavaju i povećavaju troškove investiranja i svake druge poslovne aktivnosti jer se zaračunavaju na prihod. Ovaj porez ne vodi računa da li na rečene tvrtke uopće imaju dobiti, da li iz toga prihoda isplaćuju plaće, da li iz prihoda isplaćuju druge troškove, da li investiraju? Ne. Ovaj porez kaže prvo je potrebno platiti porez. A ako je fiskalni razlog u pitanju onda je zasigurno bilo moguće fiskalne razloge riješiti i akceptirati i nekim drugim manje štetnim porezom. To je ono što sam vam, kolega, željela reći. A da biste to mogli ocijeniti onda je bio logičan put da se eventualno kakve god fiskalne mjere predlažete razmatraju u okviru novoga proračuna. Ovako prikazano, izdvojeno iz cjelokupne i ukupne slike, jedino ono što o ovome porezu možemo vidjeti, možemo vidjeti njegove štetne gospodarske učinke na granu koja ima kapaciteta i ima mogućnosti činiti upravo ono što nam je svima u interesu, a to je povećanje investicija. Nikako ne bih sporila potrebu da porezni teret bude raspoređen na pravilan način. A to je da oni koji imaju više plaćaju više. Međutim porezom na prihod to nećete postići. Taj se cilj postiže nekim drugim oblicima koji se zaračunavaju na neke druge osnovice. S obzirom na izrečeno Hvala Hvala i vama. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod da je ovo novi porez. Koliko je meni poznato to je stari porez koji je uvela HDZ-ova vlada. Mislim da ga je gospođa Dalić sama predlagala. Prema tome valja otkloniti ove nejasnoće. Dakle, nastavak poreza koji je vrijedio do kraja prošle godine. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Petar Baranović, izvolite.

Ovdje su stvari potpuno jasne. Radi se o realnoj situaciji u kojoj se nalaze financije, radi se o realnoj potrebi da se osiguraju prihodovna sredstva u državnom proračunu i naravno svatko tko je radio s proračunom bio on ministar financija ili bio čelnik lokalne samouprave zna da se u situacijama koje su financijski zahtjevne ne poduzimaju samo mjere koje se tiču rezanja rashodovnih stavki rashoda nego se planira i osigurava stabilan izvor prihoda kako bi se postigla financijska ravnoteža. Ovo što smo imali prilike čuti tijekom rasprave o velikoj zabrinutosti za buduće investicije kompanija koje će biti dotaknute ovim zakonom moram reći da mi je osobno izazvalo čuđenje. Iz kojih razloga? Nikad nisam bio direktor velike korporacije ni tvrtke, nisam ni financijski stručnjak, ali se u životu od 19 godine bavim poduzetništvom i za ovom govornicom sam dužan reći istinu, a to je da nikad nitko nije izvršio nikakvo ulaganje koje nije imalo isključivo za cilj stvaranje pretpostavki za ostvarivanje daljnjih zarada i osiguravanje daljnjih profita. Uveli mi porez ili ne uveli mi porez to neće biti ni motiv ni pro ni motiv kontra za ulaganje kompanija koje ostvaruju tolike profite da se vodeća među njima na hrvatskom području upravo upravo našla na vrhu ljestvice po ostvarenom profitu ne samo u Hrvatskoj nego i široj regiji, profit ostvaren na razini jedne godine od milijardu i 480 milijuna kuna stvara pretpostavke da ova Vlada u planiranju prihoda poštuje određene kriterije. Pa ne očekuje valjda netko u Hrvatskoj da se prvo porezno opterete obrtnici koji dnevno gase stotine obrta, da se opterete mali i srednji poduzetnici, a da se poštede tvrtke koje na tržištu koje ima 4,5 milijuna stanovnika, dakle red veličine jednog Milana, ostvaruju godišnje 100 milijuna eura profita, ostvaruju tolike profite da drugi razred menadžera u tim tvrtkama ima standard i primanja koja su kozmička kategorija i za nas koji sjedimo ovdje u ovoj sabornici i u koje su uprte oči čitave nacije. Ovakvim pristupom i činjenicom da je upravo ovakav zakon ove naravi i ovog cilja došao među prvima u sabornicu u ovom sazivu Sabora svjedočimo činjenici da nova hrvatska Vlada ima kriterije u poreznom opterećivanju pritisnuta potrebom da osigura stabilnost prihoda državnih financija. O tome koliko će se to pak odraziti na zapošljavanje i kakva je politika navedenih tvrtki svjedoči činjenica da je prilikom predaje Deutsche Telekomu prije puno godina Hrvatski Telekomunikacija tisuća i 800 zaposlenih, a da ih danas u toj tvrtci ima manje od 6 tisuća i da je trend racionalizacije troškova slanjem hrvatskih građana na Biro za zapošljavanje i dalje nastavljen. Sigurno je jedno, niti će ovaj prijedlog zakona demotivirati kapital da ulaže i dalje u ono što mu je oportuno i što će mu osigurati daljnji profit, isto tako je sigurno da uvođenje ovog zakona neće izbiti mogućnost daljnjeg profita i sigurno nastavka kontinuiteta poslovanja s dobiti koje sve tvrtke u ovoj branši bilježe već godinama. nijedna godina nije prošla, a da se zabilježio gubitak i loše poslovanje tvrtki u ovoj branši. Stoga Klub Hrvatske narodne stranke pozdravlja pristup prema kojem će se eventualna daljnja opterećenja usmjeravati prema onima koji to mogu podnijeti a ne prema onima kojima bi to značio financijski kraj i završetak poslovanja. Iz tog razloga HNS i Liberalni demokrati će podržati podržati ovaj Zakon i glasati za njega. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime klubova je završena rasprava. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović u pojedinačnoj raspravi se prijavila. Izvolite. Evo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, vrlo kratko jer je već sve rečeno. Ovaj porez, odnosno Prijedlog zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama kojim se predlaže visina naknade 6% osnovice ostvarenog prihoda od pruženih usluga pokazuje se prije svega pravednim pogotovo u današnjem trenutku. Kao što je ovdje već rečeno kada čitava industrija, kada čitavi mali obrti grcaju u velikim financijskim problemima, svakog dana se gase mali obrti, radnici ostaju bez plaće a ove tvrtke ostvaruju enormne iznose. Moramo kada govorimo o ovom Prijedlogu zakona spomenuti to da su dobili gotovo kompletnu infrastrukturu i još jednom da zaključim u ovom kratkom izlaganju da na ovaj način Kukuriku koalicija pokazuje se onom vlašću koja prije svega želim uspostaviti. Hvala lijepa. Repliku ima gospodin zastupnik Vukšić. Izvolite. Htio bih samo poštovanu kolegicu dopuniti. Ne samo da su privilegirani u poslovanju nego je nevjerojatno da svi davatelji komunikacijskih usluga su počeli reketariti državu, počeli su prijetiti da će otpuštati, da neće ulagati više ako ostanu ti nameti a u svemu tome se Hrvatska radiotelevizija pretvara u njihov servis te propagira otkaze kao normalan, u biznisu dobrodošao trend što je bilo recimo slučaj neko večer u Dnevniku 3. Tako da sasvim sigurno da je ovaj namet čak i dobro došao. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Idući za riječ je prijavljen gospodin zastupnik Damir Rilje izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo ja vrlo kratko obzirom da mislim da velika većina nas ovim komunikacijama koje koristi, a mnogi od nas koji su prošli kroz proces privatizacije samih podloga i temelja, dakle osnove telekomunikacijskih sustava mogu ustvrditi samo ono što danas je a to je da uistinu postoje oni koji imaju uvjetno rečeno monopolne pozicije u davanju ovih usluga, a s druge pak strane pitanje je kako su se raščistile nekretnine nekoć zvanog HPT-a danas znamo što je. A s druge strane kada pričamo o mobilnim komunikacijama onda iz njih izašao i naravno jedan od mobilnih operatera, danas ih ima nekoliko ali pitanje vlasništva, mislim da ih osnovno možemo podijeliti na dvije skupine jednu koju drži VIP, drugu koju drži HT odnosno Hrvatski telekom, T-mobile i to je to. S druge pak strane ne smije se dogoditi da ovaj Zakon proizvede povećavanje cijena mobilnih usluga, ilitiga slučajno racionalizaciju poslovanja u smislu možebitnog otpuštanja radnika. Već i sada su sve cijene ovih usluga kod nas predimenzionirane i ne odgovaraju cijenama vani. Pitanje jesu li prava radnika u tvrtkama istih operatera ista s onima u matičnim zemljama odakle proizlaze matične tvrtke, svakako se radi o uslugama koje stvaraju ekstra profit i to ne bi bilo upitno ali mislim da se radi ovdje prvenstveno da treba jedan dio sredstava uložiti u osnovu i vratiti kroz funkcioniranje samih sustava. MI danas znamo što imamo bar onih koji koriste neke od mobilnih operatera, 098, 099 sve do Bon-bon-a. Ovdje je teško govoriti uopće o tržišnom natjecanju jer gotovo da ga u ovim uslugama skoro da ga nema. Ne želeći ulaziti u povijest privatizacije ovih usluga svakako apeliram na to da se ne povećavaju cijene i da se ne diraju radnici. Mislim da je ovo bilo najpoštenije da se postavi ovakav jedan namet i mislim da unutar mislim da unutar države moramo stremiti ka tome da se poboljša kvaliteta svakako ovakve usluge da bi tržišno natjecanje imalo na koncu smisla. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama. Za repliku se javila gospođa zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Glede cijena apel nije mjera. Cijene se u tržišnom gospodarstvu smanjuju povećanjem konkurencije, a posebno u tržištu koji možda dominira nekoliko pa postoji sumnja da ima nekih ekstra zarada. Ali ne mogu se cijene smanjiti uvođenjem novoga poreza posebno ne poreza koji je na prihod. Ako bi se željelo regulirati nešto drugo kako pitanje zarada, onda bi trebalo razmišljati o nekim drugim instrumentima. Zato sam vam željela reći da apeli ovdje neće puno koristiti, treba koristiti instrumente ekonomske politike na pravi način. **Šprem, Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ga konkretan Zakon i već prekršena dva izborna obećanja, dakle rasteretit ćemo gospodarstvo ništa od toga nego ga opterećujete. Nećemo uvesti nove poreze, uvodi se novi porez. No, ja bih vjerojatno o ovom zakonu drugačije raspravljao da o njemu raspravljamo u sklopu paketa zakona koji će biti uz donošenje hrvatskog proračuna. A zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što postoje dokumenti koje jedna Vlada donese. I ako se druga Vlada s tim ne slaže onda predloži dokument za koji misli da treba biti takav kakav je. Tako su trenutno na snazi trogodišnje fiskalne projekcije koje je donijela prošla Vlada i to je jedan od ključnih dokumenta za izradu proračuna. Osobito u ovakvim turbulentnim vremenima kada vidite da svi vrše različite ocjene i procjene gospodarskog rasta i onoga što će se događati ne samo u hrvatskom nego i u svjetskom gospodarstvu i u našem okruženju i mi nikako ne smijemo biti imuni na to. Dakle, da je ova Vlada predložila nove fiskalne projekcije, da li će to biti rast, pad, to je njihova procjena. Zašto to govorim? iz jednostavnog razloga što obrazloženje za donošenje ovoga zakona 2009. Je bilo zbog gospodarske krize, zbog smanjenih prihoda u državnom proračunu i kada dođe do pozitivnih makroekonomskih pokazatelja taj zakon će se ukinuti. Dakle, zadnja dva kvartala prošle godine su dali lagane naznake gospodarskog oporavka i Vlada je predložila da se ovaj zakon ukine sa 31.12. I on je ukinut. Ako je to bio razlog za donošenje ovoga poreza, ako ga ova Vlada ponovno uvodi onda ne može nikako biti obrazloženje da je to pomoć gospodarstvu i da je to socijalna mjera, jer ta socijalna mjera neće biti sigurna. Jer budite sigurni da će kroz neki novi paket koji će se tako pompno najavljivati na svim hrvatskim medijima će se ovo naplatiti. Nikada telekomunikacije uvođenjem nekog poreza nisu izgubili, tako neće izgubiti niti sada. Ali bježanje od istine je nešto što može biti pogubno za nas. A sa obrazloženjem donošenjem ovoga zakona se bježi od istine, a istina je da je problem državnih financija u Hrvatskoj nisu prihodi državnog proračuna nego su rashodi državnog proračuna. Ali o prihodima državnog proračuna se raspravlja, danas se baci jedna bombica, sutra se baci treća bombica a sve te bombice su u principu uvođenje novih preže. Nitko ne govori o strukturnim reformama. A jučer su svima bila puna usta toga kako su provedene reforme da bi mi mogli zatvoriti i zaključiti svoje pregovore za ulazak u EU. To je dakle kontradiktornost. I kada govorimo o tome da trebamo uvoditi nove poreze da bi zakrpali državni proračun, onda mi je jučer strašno zvučalo kada sam čuo da ćemo izdvojiti 5 milijuna eura da bi platili strane konzultante da provjere stanje u Hrvatskoj. A jučer ste svi ovdje govorili da smo državne institucije u Hrvatskoj doveli u fazu da mogu same kontrolirati, same odlučivati i same raspravljati. Pa ne možete negirati da Ured državne revizije nije došao u jednu fazu, onda govorite kontra onoga što ste govorili u Saboru prethodnih godina prilikom rasprave o državnom izvješću Državne revizije koju ste usvajali da nisu u stanju provesti reviziju. Dakle, s jedne strane se troši i pitaj Boga tko će dobiti te novce da bi napravio nekakva naručena izvješća, a s druge strane se uvodi porez koji će u konačnici platiti hrvatski građani. ovih 300 milijuna kuna povećanja državnog proračuna će platiti hrvatski građani. Neće ih platiti ni "T-Mobile", ni "Vipnet", ni "Tele2" platit će ih hrvatski građani. I to je činjenica, to je istina. Uveli ste novi porez, opteretili ste gospodarstvo i to je što je činjenica i istina oko ovog zakona od kojeg ne možete pobjeći. I nadam se kao što su bile najave jučerašnjih dnevnika, evo Vlada izvršava predizborna obećanja da će danas biti, evo Vlada krši predizborna obećanja i zato nećemo glasati za ovaj zakon. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ispravak netočnog navoda … rekao gospodin Šuker i kojega često ponavlja, a čuo sam i kolegicu Daliću koja kaže da je problem izvršavanja proračuna nisu rashodi proračuna, tj. da su samo rashodi proračuna a nisu prihodi. Naravno da je problem jedno i drugo i naravno upravo umijeće usklađenja prihoda i rashoda je ono što državni proračun čini održivim i čini ostvarivim. Ono što je posebno interesantno je to da je ovaj porez koji važi do 31.12. bio tada vladajućoj većini a danas opoziciji dobar, gospodin Šuker ga je osobno predlagao i usprkos i tome porezu i prihodu koji je bio značajan je uspio ostaviti deficit prilično velik, a koji će ova skupina međunarodnih stručnjaka nažalost morati konačno utvrditi. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Šuker imate riječ, za povredu Poslovnika. Samo vas upozoravam ako nećete se držati točno odredbe da vam neću dati riječ. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedavajući, ako ćete se držati u onom smjeru, toga se onda morate držati i ovdje. Gospodin Rađenović je ispravljao nešto što ja nisam rekao. Ja sam čak gospodine Rađenoviću rekao razloge zašto je taj porez uveden 2009., dakle nisam negirao da je uveden, ali vi ako želite … onda možemo žutu pločicu pa ćemo replicirati jedan drugome. Ali vi moje mišljenje ne možete ispraviti. povrijeđen Poslovnik. Sada ste iskoristili ono što se stalno radilo u prošlom mandatu, a ja vas moram upozoriti da kao predsjedavatelj ne mogu dozvoliti da se to ponavlja. I drugi puta kada budete krenuli govoriti o nečemu što ne stoji iz povrede Poslovnika ja vam neću dozvoliti da završite rečenicu. Tako da znate, to smo se dogovorili. Hvala lijepa. Dok ne promijenimo Poslovnik i konačno ne riješimo institut, čak i ovaj ali u nekom drugom obliku ali posebno ispravak netočnih navoda što je nedemokratski institut. Hvala vam lijepa. Dalje se za riječ javio gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. U ime kluba 5 minuta. Do 5 minuta završna riječ. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Sjećamo se mi dobro apela predsjednika vlada predsjednika i predsjednica vlada bankama privatnim bankama u RH da smanje kamate.

da ovaj 6%-nu naknadu da se ne prelije na teret korisnika telekomunikacija. 300 milijuna kuna temeljem ove naknade od 6% slit će se u državni proračun. Kako će to proračun rasporediti na rashodovnoj strani to ne znamo, to nitko zapravo ne zna još uvijek. Kada uzmemo da je 6% 300 milijuna kuna onda je ukupni dohodak 5 milijardi kuna, 16 puta, 4800 ali još 16 i pol puta, jel tako gospodine Šuker, vi to dobro računate kao i ja pa je to 5 milijardi kuna. Toliko hrvatski građani potroše na SMS-ove, MMS-ove i razgovore. I evo unatoč tome što je krajnje nepovoljnim ugovorima privatiziran, nepovoljnim u tome što je Hrvatski telekom bio monopolist godinama i infrastruktura mu je pripala sva koju su djelatnici, radnici godinama izrađivali. Hrvatske pošte nažalost, to je otišlo u nekoj cijeni koju je ugovorila Vlada ili vlade Republike Hrvatske, a sada ti isti djelatnici, a najavljeno je 450 otkaza, naći će se na ulici. I ne samo to, prema procjeni i izjavi sindikata nekoliko stotina ljudi u Hrvatskom telekomu radi preko studentskog servisa, a istovremeno djelatnici imaju preko 11 tisuća prekovremenih sati i gle otpuštaju se djelatnici. Istovremeno imam podatak da je trenutno na mjesto nekih otpuštenih djelatnika ovdje u Zagrebu su dovedeni djelatnici iz Njemačke, na njihova mjesta. Dakle naši su djelatnici otpušteni, a na njihova mjesta su dovedeni djelatnici iz Njemačke. Znamo da je T-mobile u Njemačkoj u krizi, znamo da ima gubitke, zgodna kombinacija da se djelatnike iz Njemačke prebaci na rad u Hrvatsku. Fluktuacija radne snage. Ukoliko postoje mehanizmi da se ovih 300 milijuna kuna ne prelije na teret onih koji koriste telekomunikacije bit će dobro. Ukoliko ne postoje mehanizmi ni zakonske mogućnosti kao što kaže bivša ministrica onda ćemo mi to platiti, odnosno građani Republike Hrvatske će platiti ovih 6%. Opet novi namet na vilajet, samo neizravno izrečeno dakle ovdje je to 6% na dobit operatera, a zapravo će biti novih 6% poreza na građane Republike Hrvatske. I vrlo će se brzo pokazati je li to tako ili ne. A ove prijetnje sa nemogućnošću investiranja, to je smiješno, smiješno je da netko prijeti sa nemogućnošću investiranja, a istovremeno sebi neće smanjiti plaću od 200 tisuća kuna pa bar na 150 recimo, kao što ima rukovodećih plaća ili plaća rukovoditelja kod ovih operatera. Jasno da to država ne može odrediti, to je privatna firma pa ona sama određuje, ali znamo da je plaća oko 200 tisuća kuna. Mjesečna plaća 200 tisuća kuna, a ovdje vodimo borbu oko nekih drugih stvari koji iznosi je li 8 ili 9 tisuća. Tako da je zaista klub HDSSB-a u dvojbi glasovati za ili protiv jer ako glasujemo za, a prelije se na teret građana onda to nije dobro. hvala vam lijepo. Neću više, imamo puno još argumenata ali vrijeme je isteklo. Ja sam, malo se ne snalazim u ovim proceduralnim pitanjima, ali sam željela reći da je netočno i pogrešno tvrditi da je smiješno, kako je rekao kolega Grubišić da su smiješni navodi kako ovo sprječava investiranje. Oni uopće nisu smiješni zato jer tvrtke o kojima govorimo djeluju kao dijelovi međunarodnih međunarodnih konglomeracija u kojima se odluke o investiranju gledaju tako koliki su u kojoj zemlji troškovi. Pa ako u našoj zemlji postoji ovaj porez koji npr. ne postoji u Češkoj onda je sasvim jasno da kada se odluke o investiranjima donose na razini tih korporacija da će Hrvatska ostati kratkih rukava za taj kapital i neće doći ovdje i neće ovdje biti investiran. Hvala. Ja bih podsjetio zastupnike da kada ispravljaju netočni navod, dok još taj institut postoji, da je dobro navesti, gotovo citirati onoga tko je govorio na kog se taj ispravak referira. Ali ovo je bilo u redu, samo govorim inače u kontekstu svega ovoga. Ovo je bilo u redu. Na koncu se javio i gospodin zastupnik Ivo Jelušić u ime kluba SDP-a, završno 5 minuta. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovdje je bilo riječi da je novi zakon, naravno da on je u formi novi ali stvarno nije nov zakon. Ovakav ili isti zakon je bio na snazi već 2,5 godine za vrijeme HDZ-ove Vlade, ona ga je predložila, a vidim da su sada protiv takvog zakona. To samo govori o njihovoj vjerodostojnosti. Kad nešto oni predlažu to je dobro, a kad netko drugi predlaže tako nešto ili slično onda to nije dobro. Molim da me ne ometate iz klupa. Dakle HDZ bi zaboravio mnoge stvari koje je radio, koje je loše radio, a mogu oni htjeti zaboraviti ali građani sigurno neće zaboraviti to što su oni radili. Velika se prašina digla oko ovog zakona ili bolje rečeno ja bih rekao nije se digla velika prašina nego su veliki digli prašinu, digli su veliki bogati prašinu. Tri, četiri, pet firmi koje se bave telekomunikacijskim uslugama su digle veliku prašinu jer eto ostat kako oni kažu bez investicija, otpuštat će ljude, a ustvari ostat će bez dijela dobiti i kad im se ovo malo uzme ostat će im dovoljno dobiti. I zato su digli prašinu, a oni su veliki i bogati, oni mogu bogme dignuti dobru prašinu. Čudi me da neki su i ovdje u sabornici stali ovaj puta na njihovu stranu i štite velike i bogate. E mi nećemo. Dva sektora u ovoj državi žive dobro, građani su u teškoj situaciji, gospodarstvo isto tako, ali financijski sektor, bankarski sektor i mobilni operateri, dakle oni telekomunikacijske usluge koji pružaju žive jako dobro. I sad kad dirneš u njihove, u njihove, neću reći prava nego u njihove interese e onda se digne velika prašina. Dakle, neće oni zbog ovoga otići u gubitke nego će jednostavno malo manje imati dobiti. Nije problem ovdje u investiranju, do sada isto telekomunikacijski operateri nisu dovoljno investirali, neću reći nisu investirali nego nisu dovoljno investirali, onoliko koliko su trebali nego su izvlačili tu dobit. Mi imamo jedan od najsporijih interneta u okruženju sa zemljama kad se usporedimo koje su u našem okruženju. Još uvijek imamo dobar dio države koja je nepokrivena mrežom. Nedavno sam bio u okolici Zadra 5 km od centra grada Zadra nema signala. Zovem, bunim se, pa napravite, resetirajte, pa ovo, pa ono. Cijeli dan sam mogao resetirati da bi se stvarno ustanovilo da oni nemaju signala tamo. Otpuštali su i do sada radnike i ponovo je HT najavio otpuštati 400, 500 radnika prije ovoga, prije najave ovog poreza, 450 radnika će isporučiti ovom društvu i ovoj državi na burzu, HT, prije nego što smo ovo najavili. Sad se lupaju po glavi što su to najavili, da su znali za ovaj zakon ne bi to najavili nego su sad pravdali ovim zakonom ali na žalost su to prije najavili. Dakle, otpuštali su radnike, nisu investirali, a izvlačili dobit. I sad kad hoćemo uzeti dio te dobiti kroz namet na njihov prihod e oni se bune i to rade uprave poduzeća, naši ljudi u tim upravama, tih naših formalno poduzeća, a u stvari rade u interesu stranih svojih vlasnika i štiteći njihove interese. Ni jedna druga usluga režijska usluga, ako tako mogu reći ne košta kao TK-a usluge ni voda, ni struja koja su puno potrebnije ne koštaju toliko kao. Pogledajte svoje račune doma. Pogledajte račune prosječne hrvatske obitelji. Najviše se plaća na TK usluge više nego na struju i na vodu, a šta nam je potrebno? I šta se od toga događa? Hoćete reći da troškovi su TK operatera veći nego troškovi Vodovoda, HEP-a itd. Nisu, nego oni izvlače enormne visoke dobiti, a sada odjednom su neki žele stati u njihovu obranu i braniti njihove velike dobiti. A na čiji uštrb? Na uštrb građana i na uštrb gospodarstva. E pa neće proći! Neka ponašaju se u skladu sa Ustavom. Neka svatko doprinosi porezno onoliko srazmjerno svojoj snazi, a oni imaju dovoljno snage i bogatstva, pa neka dio svog bogatstva, dio svoje dobiti, ja bih rekao dio svoje ekstra dobiti pomognu ovoj državi, ovom narodu u ovoj teškoj situaciji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** u pravu samo kad on nešto predlaže. HDZ je činjenica i HDZ-ova Vlada je predložila uvođenje ovog poreza u vrijeme 2009., u vrijeme iznimno loše situacije kada su se tržišta lomila. I HDZ je predložio i ukidanje ovoga poreza opazivši i njegove negativne učinke. I zato je HDZ vrlo konzistentan u svojim raspravama o ovom porezu. **Šprem, Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točci dnevnog reda kad se steknu poslovnički uvjeti. To će biti uskoro. Hvala